Það snýr ekki að þeim einstaklingum sem nú er veittur ríkisborgararéttur á grundvelli lagasetningar heldur athugasemdum sem ég hef haldið til haga hér alveg frá því að ég settist á þing varðandi verklagið sem við notumst við. við. Síðan bættist nýr angi inn í athugasemdir við verklag í þessum efnum á þessu þingi sem við þekkjum öll allt of vel. Ég vona bara að það fyrirkomulag sem viðhaft er um aðkomu Alþingis að veitingu ríkisborgararéttar verði endurskoðað þannig

Það er nú svo að í flestum ríkjum er einhvers konar geðþóttavald til að veita ríkisborgararétt, og það er rétt að þetta er geðþóttavald.

Ég vil líka halda því til haga að það er á forræði þingsins að veita ríkisborgararétt. Það er þingið sem hefur ákveðið að fela stjórnsýslustofnun að sinna stærstum hluta þessara umsókna. Þetta ferli sætir árás frá framkvæmdarvaldinu. Um leið og ég óska öllum nýjum ríkisborgurum til hamingju óska ég okkur hér í þessum sal líka heilla